министърът на регионалното развитие и благоустройството госпожа Лиляна Павлова няма възможност да участва в парламентарния контрол днес. Новопостъпили питания за периода от 2 до 8 март 2012 г.: Постъпило е питане от народния представител Емил Василев към Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи, относно политиката на Министерството на вътрешните работи за противодействие на терористични заплахи, свързани с крайно леви екстремистки и анархистки организации в България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 март 2012 г. Постъпило е питане от народния представител Евгений Желев към Стефан Константинов, министър на здравеопазването, относно политиката на Министерството на здравеопазването за снабдяване с лекарствени продукти в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 март 2012 г. Постъпило е питане от народния представител Деница Гаджева към Трайчо Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно рекламата на българския туризъм в чужбина и на целеви пазари извън България. Следва да се отговори в пленарното заседание на 16 март 2012 г. Писмени отговори за връчване: - от министър-председателя на Република България Бойко Борисов на въпрос от народния представител Ваньо Шарков; - от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Мартин Димитров; Димитров; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Цветомир Михов; - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Меглена Плугчиева; Плугчиева; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Корнелия Нинова; - от от министъра на правосъдието Диана Ковачева на въпрос от народния представител Михаил Миков; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Петър Курумбашев; Курумбашев; - от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Евгений Желев; - от министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов на въпрос от народния представител Ангел Найденов; Найденов; - от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Димитър Колев; - от министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на въпрос от народния представител Яне Янев; Яне Янев; - от министъра на здравеопазването Стефан Константинов на въпрос от народния представител Любомир Владимиров; - от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Парламентарният контрол днес ще започне с отговорите на министър-председателя Борисов. Преди това – декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, колеги! Тази декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България е продиктувана от нашето силно безпокойство от управлението на сектор земеделие от министър Мирослав Найденов и, разбира се, провала на политиката на ГЕРБ в управлението на земеделието, храните и горите. Кадровата политика на министъра, драмата с назначаването на Калина Илиева доведе до това, че страната ни върна 100 млн. лв. по програма САПАРД поради факта, че бяха подготвени списъци на фирми, които според госпожа Илиева са в конфликт на интереси. Фирмите осъдиха Държавен фонд „Земеделие” и съответно проектите се плащат от българския бюджет. Следващите промени в Държавен фонд „Земеделие”, до момента са четири на брой, също не доведоха до положителен резултат в усвояването на фондовете. Страната ни е усвоила едва 27,8% от средствата по Програмата за развитие на селските райони, като 355 млн. лв. не бяха усвоени от Бюджет 2009 и бяха прехвърлени в гаранционен фонд, който не е ясно как ще се използва. Най-вероятно средствата трябва да бъдат върнати през 2015 г. Друг фрапантен пример. На Агенцията по рибарство и аквакултури колко са сменените ръководители? Дотук – трима. Пълен провал в усвояването на европейските средства! Назначения странни – на музиканти, рехабилитатори и така „Напоителни системи”. Скандално назначаване на Георги Харизанов за председател на борда – човек без образование, осъден и така нататък, по системата на новоназначени специалисти, които нямат нищо общо със спецификата на работата! Не е случайно, че изчезнаха язовири от баланса на Министерството на земеделието и храните. В резултат на създаването на Агенцията по храните и желанието за въвеждане на нещо като рецепти цените на млечните и месни продукти се повишиха рязко.

Един кубик дърва през 2009 г. беше около 30 лв. – сега е 50. Факт е, че през последните две години ръстът на цените е повече от 25%! Рекетът на дребния и среден бизнес е тотален! През 2010 и 2011 г. вносът на продоволствени стоки отчита ръст! Дойде ред и на яйцата, и Найденов се яви защитник на потребителите, като пропусна да каже защо прилага директивата за щастливите кокошки, защо не бяха осигурени средства по Държавен фонд „Земеделие” за инвестиции в бранша и така нататък. Министър Найденов първо осигурява условията за ръст на цените и после самоотвержено започва да се бори срещу него и със спекулата! Безспорен обаче е фактът, че липсва политика или може би целенасочена политика. За подпомагането на земеделските производители средствата от националния бюджет ежегодно намаляват, а обещанията за подкрепа са ден за ден. Факт е, че по времето на Найденов са регистрирани 18 национални протеста! Може би най-голямата лъжа, която министърът реализира вече повече от две години, е нотификацията за връщането на акциза на горивата за земеделските производители! От 2010 г. само се обещава, но все още няма резултат и тенденцията е да не се прилага тази норма и през 2012 г.! Нека да си спомним и подписаната финансова рамка за 2012 г. със земеделските производители, с която се прие бюджет, намален с 50 на сто.

Законите, които се променят и гласуват, са в голямата си част непрофесионални и защитават лобистки интереси. Типичен пример за това е последната промяна в Закона за горите. През месец април 2011 г. беше приет нов Закон за горите. Въпреки изразените притеснения от нас за прилагането на новото законодателство и процедурите, законът беше приет набързо и на инат. Сега вече ни се предлага нова промяна в Закона за горите. Както е отразено в мотивите на вносителя за тази нова промяна, Министерството на земеделието и храните казва, че има празноти в охраната, в дърводобива, в транспортирането на дървесината и така нататък. Това налага спешна промяна на закона, с което управляващите на практика признават, че не са оценили всички аспекти и механизми на приложение на законопроекта. Последните шмекерии на министър Найденов за продажба на дървесина през борсата взривиха бранша. Действията му по регламентите за условията за добив и търговията с дървесина показаха истинското лице на министъра. Министърът не се интересува и не уважава труда и мнението на хората от бранша. В противен случай нямаше безцеремонно да затрие 6-месечен труд за изработка на проект за наредба. За министъра са по-важни интересите на тесен кръг фирми около него, отколкото интересите на големите преработвателни компании, даващи работа на хиляди хора и произвеждащи милиони левове продукция. В противен случай нямаше да ги остави да бездействат с месеци. За министъра конкуренцията означава да знае предварително на кого и на каква цена ще се продава дървесината. Фактът, че тази цена е с 40% под пазарната и ощетява обществения интерес с милиони левове, не го трогва. Министърът обвини дървената мафия за проблемите, но не забелязва, че и днес тя стои много близо до него. Иначе как да си обясним например факта, че Държавно горско стопанство – Етрополе, продаде за две години над 50 хил. кубически метра дървесина за огрев на цена около 6 лв. кубичния Решението е просто: ясни правила, прозрачна и достъпна търговия с дървесината, държавен контрол, достатъчно приходи за развитието на горското стопанство. Това обаче може да се случи, ако министър Найденов не пречи. А е най-сигурно, че няма да пречи, ако го няма. Крайно време е, след като той самият не си подава оставката, господин министър-председател, Вие да му я поискате! Какво още трябва да се случи най-накрая Вие да предприемете действията по отстраняването на министър Найденов? Благодаря. Иван Костов – процедура. Благодаря, госпожо председател. Позволявам си да предложа на министър-председателя да отговори на нашето писмо, защото ние, девет народни представители представители – на Синята коалиция, на „Атака”, на Движението за права и свободи, на БСП и независимите, Помолихме го за време и място на среща. Това е рядка практика в българския парламент, не се случва не се случва често. Нямаме входящ номер на писмото и тъй като се боим, че може и да не стигне до вниманието на министър-председателя, си позволявам да използвам тази трибуна и тази процедура, за да го помоля да каже кога ще ни приеме. Благодаря Преминаваме към отговорите на министър-председателя Бойко Борисов. Той ще отговори на питане от народния представител Антон Кутев относно политиките на правителството за стимулиране развитието на икономиката в България. Господин Кутев,

вече трета година развитие на кризата в България. Факт е, че икономическото състояние и особено макроикономическите параметри в държавата се промениха съществено за последните три години. Факт е, че през цялото време правителството поставяше като основа на тази промяна световната икономическа криза, в която, разбира се, част е и България. За мен обаче стои въпросът как можем да излезем от икономическата криза и какви са мерките, които конкретно трябва да се предприемат, за да може този процес по някакъв начин да приключи за България. При положение че, също така е факт, че в съседна Турция кризата има съвсем други измерения. Там не само че няма стагнация, а има някъде от порядъка на 5% икономически растеж. При положение че в Германия вече от половин година се радват на една от най-ниските безработици, които досега са имали. Има достатъчно основание да считаме, че има и друг начин да се живее в криза и според мен този начин се корени в намиране на достатъчно стимули за икономиката, с които да се създават работни места, да се създава брутен вътрешен продукт, да се създават повече данъци в системата, за да може съответно да растат и пенсиите, замразени при нас вече трета година. Във връзка с това моето питане е какви са политиките, които сегашното правителство е провело или ще проведе оттук-нататък за стимулиране на икономиката, за създаване на достатъчно стимули за развитие, особено в по-изостаналите региони, в един от които съм аз. В Силистренския регион безработицата в селата и често пъти съотношението между безработни и работещи е 10 към Тоест, на 1300 безработни в едно село, има 130 работещи, което води до крайна мизерия. Надявам се, че имате ясен план как трябва да се случи това и очаквам да чуя Вашия отговор. Благодаря. За отговор – Бойко Борисов, министър-председател на Република България.

в 12,00 ч. Уважаеми господин Кутев, ще премина направо към предприетите мерки. Основната ни посока за преструктуриране на икономиката е към сектори с по-висока добавена стойност, с които да влезем на нови пазари. Заедно с това – насърчаване на износа към икономики извън Европейския съюз, с които българските стоки и услуги са конкурентни. За подкрепа на вътрешното търсене запазваме ниските нива на преките данъци и на данъчните ставки по ДДС. С това ще осигурим повече ликвидност за бизнеса и домакинствата и запазването на относително стабилно ниво на реалните доходи. Предприемаме мерки за стимулиране на инвестициите в индустриалния сектор и по-специално във високотехнологични и иновативни производства и услуги. В резултат през 2009-2011 г. са издадени 32 сертификата за инвестиции на обща стойност над 4,7 млрд. лв., създаващи около 2500 работни места. От тях 1500 са във високотехнологични производства и услуги, създаващи висока добавена стойност. В общини с безработица над средната за страната са осъществени 20 проекта с общ размер на инвестициите 4,1 млрд. лв. за над 750 нови работни места. С финансови мерки са насърчени 8 проекта на обща стойност 727 млн. лв., създаващи близо 4 хиляди нови работни места. Отпуснатите от държавата средства за изграждане на публична инфраструктура и за обучение през периода са на стойност 8,6 млн. лв. В краткосрочен период засиленото усвояване на европейските средства ще продължава да компенсира намалените поради глобалната криза преки чуждестранни инвестиции. Оперативната програма „Конкурентоспособност” е един от лостовете за прилагане на политиките в подкрепа на малките и средни предприятия за стимулиране на техния растеж и повишаване на конкурентоспособността им. По нея вече е предоставена безвъзмездна финансова помощ на над 1000 предприятия за разработване и внедряване на иновативни продукти, технологии и услуги за технологично обновление и за въвеждане на международно признати стандарти и системи за управление. Разчитаме също на планираните финансови средства в размер на 150 млн. евро безвъзмездна помощ по схемата „Енергийна ефективност” за конкурентоспособна индустрия. Те трябва да подкрепят инвестициите в енергоефективни технологии на малките и средни предприятия. Чрез създаване на Холдингов фонд „Джереми България” ЕАД са организирани пет финансови инструмента: Фонд за нововъзникващ бизнес, Рисков фонд, Фонд за растеж, Мецанин- фонд и Гаранционен фонд. Осигурено е и финансиране в размер на над 1 млрд. лв. за улесняване на достъпа до финансиране на малки и средни предприятия. Така ще гарантираме развитието на тези предприятия като основа на растежа на българската икономика и откриването на нови работни места. Работим по създаването на нови и укрепване на съществуващите технологични центрове и офиси за технологичен трансфер, които да подпомогнат достъпа на предприятия до нови знания и технологии и до комерсиализирането на резултатите от научните изследвания. напреднала фаза на подготовка е проект за изграждане на технологичен парк, който да спомогне за възстановяване на връзките между българския бизнес и българската наука и за развитието на иновациите в страната. Осигуряване на финансова подкрепа за създаването на регионални бизнес-инкубатори за насърчаване на бизнескооперирането Като основен важен стимул за насърчаване на бизнеса определяме намаляването на административната и регулаторна тежест. Работим по изграждането и функционирането на публични регистри и административни процедури, предоставени по електронен път. Правителството провежда активна външноикономическа политика за разширяване на пазарното присъствие и инвестиционната активност за подобряване достъпа до чужди пазари и подпомагането на българските производители и вносители. Провеждаме активен инвестиционен маркетинг в поредица от форуми в държави в Европа, Америка и Азия за преуспяване на българския бизнес и привличане на нови инвестиции. В резултат през 2011 г. износът на България е нараснал с 20,9%. Търсим нови възможности за ръст на експорта към пазарите на бързо развиващите се икономики, азиатските страни, страните от Персийския залив и Латинска Америка и увеличаване на пазарния дял на българските стоки в страни – традиционни търговски партньори. В резултат през 2011 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 24,4%. Показателни са цифрите за нарастването на износа ни за Китай, Индия, Япония. Увеличен е и износът ни за Турция, Египет, Грузия, Украйна и Русия. Очакваме резултати от политиките, които бяхме определили на последното заседание на 1-2 март на Европейския съвет и петте приоритета за 2012 г., одобрени от комисията, Годишен обзор на растежа, за който се предприемат действия на европейско и на национално равнище: провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността, борба с безработицата и социалните последици от кризата и модернизиране на публичната администрация. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Два уточняващи въпроса – господин Кутев. възможност Аз се опитах да формулирам това, което ми казвате, в няколко по-обобщени неща. Доколкото разбрах, поне аз успях да отделя три от тях. Едното от тях е преструктурирането на икономиката и на износа. Второто от тях е запазването на данъчната система и на ниските данъци. Третото от тях е усвояването на европейските средства, включително енергийна ефективност, различни такива неща. мен лично ми се струва, че нито едно от тези неща не е нещо, което сте направили Вие. Тези неща са въпрос на българската политика, примерно от няколко правителства, но със сигурност от предишното. Моят въпрос беше насочен по-скоро към това: конкретно какво прави правителството за стимулиране на бизнеса, по възможност с конкретни мерки? Например Вие току-що ми казахте, че се борите с безработицата, с което стимулирате икономиката. Аз съм съгласен, че сигурно се борите с безработицата, но предполагам, че борейки се с нея, си давате сметка, че през 2008 г. тя е била 5,6%, през 2011 г. – 11,2%. Това е според данните на Националния статистически институт. Аз съм съгласен, че единственото добро, което се е случило по отношение на макроикономическите показатели през последната година, е фактът, че се е повишил износът, само че балансът между износа и вноса продължава да бъде отрицателен. Така че дори в този показател не мисля, че можете да отчетете постигнат резултат. Факт е обаче, че преките чуждестранни инвестиции, които всъщност са един от двигателите на евентуалния икономически растеж, са намалели от 6,2 на 1,4 милиарда. Тоест, намалели са с 82%, а без преки чуждестранни инвестиции не виждам по какъв начин ще стимулирате местната икономика. Това е един основен или всъщност един от основните инструменти. Факт е, че заетите лица са намалели от 3,8 на 3,4%, тоест 400 хил. души са отпаднали от заетостта в този случай, което прави 11% между 2008–2011 Промишленото производство за този период, за който Вие управлявате, е намаляло с 16%. Шестнадесет процента намаление на промишленото производство и 8% намаление на потреблението!

само че факт е, че те не се случват. Затова моят допълнителен въпрос в този случай е да ми кажете конкретните мерки, които Вие сте направили в рамките на това правителство. Говорим не затова какви са общите, а конкретните неща, които направихте така, че българската икономика по някакъв начин да си поеме въздух. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кутев, едно от първите неща, които направихме, защото явно трябва да се напомня, е, че когато ние дойдохме на власт, бяха спрени европейските фондове. Една по една отворихме всички програми и в пъти, в пъти повече усвоихме парите, които Брюксел беше заделил за Европа. Далече съм от мисълта да споря с Вас, но много държави, аналогични на нас, в момента говорят дали да запазят държавите си от фалит, или как да се разплатят с кредитори. Ние успяхме да създадем една финансова стабилност, разбира се, да изплатим и много от борчовете, които ни бяхте оставили. Мога пак да ги напомня: „Водното огледало”, „Цанков камък” и много, много други. Запазихме най-ниските данъци, което бяхме обещали на бизнеса, на българските граждани. Имаме намерение и обмисляме ако финансовите разчети покажат, бихме намалили в края на мандата с малко и ДДС. Но нека все пак това финансистите да го кажат. И много такива мерки, които видно в условията на най-тежката икономическа криза в Европа дават своя резултат. Всъщност Вие трябва да ни благодарите, че успяхме да запазим стабилността на България и да не последва пътя, защото тя там щеше да отиде с Вашето управление, където отидоха половината европейски държави. Това е. За отношение – господин Кутев. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! Ще започна от това, с което Вие завършихте – би трябвало да Ви благодарим. Най-вероятно може би трябва да Ви благодарим – казахте преди това, че сте изплатили нашите борчове. че при правителството на Сергей Станишев някъде с около 6 милиарда намаля държавният дълг. За Вашето правителство, ако се не лъжа, с доста повече от 2 милиарда се увеличи, даже мисля, че са 4. Затова мисля, че по отношение на борчовете имаме разлика. Ако искате, да Ви напомня старата истина, че вече около над 4 милиарда от фискалния резерв, който беше натрупан, Вие сте го изхарчили. Това не са нашите борчове. (Реплика на

От 2005 до 2009 г. само повишението на пенсиите, което е изплатено от правителството на Сергей Станишев, е с над 10 милиарда повече. Ние сме платили повече пенсии за 10 млрд. лв. в сравнение с 2005 до 2009 г. Повишението при Вас е нула!

Изплащането на външния дълг, връщането на резерва – няколко сериозни задължения. Връщам се обаче към икономиката. Това, което трябваше да направите, господин Борисов, поне прочетете, ако не друго – прочетете това, което пише в програмите на другите. Моля за ред в залата! АНТОН КУТЕВ: Можете да стимулирате по някакъв начин примерно производството, като вкарате малко повече пари в кредитиране. Това са неща, които Вие можете да направите просто, без големи усилия.

За пореден път трябва да се позовавам на чл. 55 от правилника. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, искам да направя две уточнения. Първо, 2011 г. е първата година от 1996 г., в която текущата сметка

фискалният резерв през 2011 г. в нетна стойност, като се отчете какво държавата дължи на бизнеса – българския и чужд, е по-голям, отколкото беше през месец юли 2011 г. Вие не платихте близо 4 милиарда дългове, оставихте ги за нас. (Силен шум и реплики от КБ.) Хвалихте се, че имате уж голям фискален резерв, а 4 милиарда от този фискален резерв отидоха, за да платим Вашите дългове. Сега фискалният резерв е по-голям, отколкото Вие ни го оставихте. Благодаря за вниманието.

Госпожо председател, нямам пред себе си текста на правилника, Вие разполагате с него. В чл. 85, в последната алинея има изричен текст: „Под никаква форма не може да се прави реплика при питанията на вземането на отношение от задалия питането”. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това е пряка реплика, пряко обратно мнение на онова, изказано от народния представител, което е пряко нарушение на правилника. Вие самата в предходното заседание поехте ангажимента пред всички народни представители, че във времето на парламентарен контрол участието на министрите, на членовете на кабинета ще се ограничава до отговори по зададените въпроси и питания. Това е режимът на парламентарен контрол. Вие по правилник и по Конституция сте длъжна да спазвате този порядък. Вие пряко го нарушавате. Ето защо категорично протестираме срещу този начин на водене на заседанието и Ви призоваваме оттук нататък да спазвате правилника. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми дами и господа народни представители, господин премиер, господин вицепремиер, уважаеми господин Пирински! Ако някой от останалите народни представители ми бе направил подобно процедурно възражение и несъгласие, бих го отдала на недотам постоянното боравене с текстовете на правилника. Но Вие като председател на Народното събрание сте наясно, че този текст, който се явява спорен между нас – чл. 55, се намира в Глава шеста „Сесии и заседания на Народното събрание”. Юристите знаят, че във всеки един нормативен акт има така наречени Общи разпоредби, които се отнасят към всички видове заседания, каквито има една институция. При нас те имат законодателен характер и заседания за парламентарен контрол. Никъде, никъде няма извадено изключение. Позоваването на текста, който Вие направихте преди малко, не съдържа такава изрична възбрана, и Вие знаете много добре, господин Пирински, че това, което твърдите, е несъстоятелно. То не произтича от разпоредбите на нашия правилник. Аз не си противореча с онова, което преди няколко пленарни заседания от тази трибуна изказах, но то беше под формата на „де леге ференда”. Тоест, ако желаете наистина по времето на парламентарния контрол да не се дава възможност на министрите да отговарят, трябва да бъдат предприети съответните изменения на правилника. Такива до момента, уважаеми дами и господа, няма направени. Няма инициатива за промяна в правилника, поради което мое задължение е да се позовавам на действащите норми в този правилник. Аз ще продължа да го правя и занапред, докато не постъпят и не бъдат приети съответните изменения. Благодаря Ви.

че с тълкуването на правилника, което направихте току-що, всъщност заблудихте народните представители. Няма юрист в тази зала, който да не знае, че разпоредбите на един специален закон – че специалните разпоредби,

в който се развива реплика, дуплика, питане, отговор между министър и народен представител, това изключва действието на общите правила. Специалният закон има предимство пред действието на общия закон. Това е правило, което знае всеки юрист, седящ в тази зала. Освен това, Вие си противоречите и с Вашето изявление от петъчния контрол миналата седмица, когато обявихте тук, от тази трибуна, че ще преустановите тази порочна практика. Още повече, по всяка нормална логика означава, че ако следваме Вашата мисъл, това означава един народен представител да пита един министър, а да му отговарят други трима, което е абсолютно лишено от смисъл. (Реплики от ГЕРБ.) Има въпрос към премиера, отговаря премиерът. Има въпрос към вицепремиера, отговаря вицепремиерът. Защото, уважаема госпожо председател, ние нямаме процедура, в която да отговорим на вицепремиера Дянков по същество. (Шум и реплики Той взема думата и има статута на последна дума в тази зала, което е некоректно и не това е смисълът на контрола. Предвид че за втори пореден петък възниква този проблем в тази зала,

Госпожо председател, смятам, че не би трябвало да допускате повече левицата да става и говори под формата на процедура различни неверни неща. Ако започнем да водим общотеоретичния спор коя разпоредба на правилника е обща, коя специална и как трябва да се приложи, няма да стигнем до никъде.

В интерес на истината, ако трябва да бъдем обективни, господин Кутев излезе извън рамките на собственото си питане. собственото си питане. Възможно е такова тълкувание на правилника, госпожо председател – че когато всичко останало е в рамките на питането, не би следвало някой от министрите допълнително да вземе думата, но когато Кутев очевидно излезе извън рамките на собственото си питане, нормално е да се прилага чл. 55 – тоест общият ред, по който господин Дянков взе думата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! За разлика от моята колежка аз няма да Ви обвиня, че сте дали думата на министъра, но ще настоявам пред Вас, госпожо председател, която сте най-високо от всички равни в Народното събрание, което е работодател на правителството, да изисквате по добронамерен и настоятелен начин от членовете на кабинета когато излизат и вземат отношение от тази висока трибуна, от която наистина трябва да се чува какво ще стане с България и с нейната икономика, разбирайте – какво ще стане с българските граждани, да говорят за текуща сметка, да говорят защо инвестициите са на най-ниско равнище, защо размерът на възнагражденията на държавните служители, след като те са намалели с повече от 50 хиляди от 2008 г. насам, е същият,

Лично обяснение на господин Кутев. АНТОН

защото обвинението, че съм излязъл извън темата, не е вярно. Темата на моето питане беше ясна: какви са политиките на правителството в икономическата, фискалната и външнополитическата сфера, които сте предприели за стимулиране на икономиката?

Вие може да сте го чули, но гражданите може да не са го чули, затова трябва да го повторим. Заетите лица са се намалили с 400 хиляди. Това е по въпроса, господа! Това е точно по въпроса! Промишленото производство е намаляло с 16%, потреблението – с 8%. Имаме три основни начина да излезем от икономическата криза. Поне такива са ми познати на мен, може да не съм най-големият специалист. Но без да повдигнем потреблението, което е паднало с 8%, а то трябва да се повиши, няма как да стане! И не чух нито едно конкретно предложение как ще повишим потреблението. Без да увеличим преките чуждестранни инвестиции, които са намалели с около 400%, вместо да се увеличават – няма как да стане! Единственият начин е като докараме допълнително свежи пари. Трябва да увеличим нетния износ. Да, увеличили сте износа, но както вече казах, той продължава да е с 3 милиарда по малко от вноса. Без да поправим този баланс, няма как да стане! А не чух нито една конкретна политика, нито една конкретна мярка за това. Общи думи и фрази, балони и статистика, която показва пълна неспособност за справяне с това, с което сте се заели. Благодаря. Въпрос от народния представител Петър Курумбашев относно Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и негови държави членки, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур,

уважаеми дами и господа народни представители! Става дума за прочутото Споразумение АСТА. Първо чухме поредица от нелепи обяснения от представители на правителството – първо в лицето на министър Трайков, който ни обясни под формата на особеното си чувство за хумор, че правителството е подписало международния договор със симпатично мастило. После чухме от Парламентарната група на ГЕРБ, че сме щели да ратифицираме това споразумение, но с възражение. И накрая, най-после, когато видяхте 6 хиляди човека на площада, взехте решение да го сложите във „фризера” на Министерския съвет, който от време на време се препълва. С историята с АСТА ще преживеете същото, което преживяхте с ГМО и с шистовия газ – първо ще изядете солта, после – боя, накрая ще Ви се случат и по-хубавите неща. Въпросът ми е

че се отказваме от това споразумение? Доколкото разбирам, Вие сте инструктирал Вашите евродепутати от ГЕРБ да гласуват в Европейския парламент срещу ратификацията. Няма логика евродепутатите от ГЕРБ да гласуват срещу споразумението, а народните представители тук в залата да гласуват за това споразумение. ПЕС има много ясна позиция, и тя е срещу това споразумение, за разлика от Вас, които се чудите кой край да хванете. И зависи от това кой вятър Ви повее. Първо бяхте за това споразумение, после го подписахте, след това казахте, че ще бъдете с възражение, а накрая казахте, че няма да го подпишете. Даже още това не сте го казали, а сте казали, че сте го сложили във „фризера”. Въпросът ми е: ще внесете ли това споразумение за ратификация в Народното събрание с препоръката към Парламентарната група на ГЕРБ да не го ратифицира, тъй като всички останали парламентарни групи тук, в Народното събрание, имат това мнение и ние единодушно като Народно събрание можем заедно да отхвърлим това споразумение? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – Бойко Борисов, министър-председател на Република България.

Много преди да има 6 хиляди души на улицата, тези хора дойдоха при мен и казаха, че митинг ще има на тази дата по простата причина, че 160 градове в Европа са се разбрали да има такъв митинг. Две или три седмици преди това ние им подписахме един текст. Просто исках да знам кой от текстовете те желаят, за да гарантират това, което

и ГЕРБ ще гласува против тази ратификация. Това сме го казали преди един месец. Само че за разлика от Вас министър Трайков има малко повече доблест и чест и когато нещо е минало и не сме обърнали достатъчно внимание, излиза и казва: „Да, подписахме го, без да знаем истинските му параметри и това, което ще стане впоследствие в това най-свободно общество – интернет обществото”. Погледнете кога са започнали преговорите. След това пак ще се обиждате от това, което ще Ви кажа. Още Станишев е започнал преговорите. Участвал е на Европейски съвет. Четох Ви го веднъж. Защо сега искате отново да се връщаме на тази тема?! Ясно и точно Ви казах!

С това писмо, което ни написахте за бонусите, си вкарахте страшен автогол. Първо, Вашият лидер трябва да върне парите сега, за да можете да ме питате повече по това писмо. А как се нарича – дали бонус, хонорар, взети пари, награда – има ли значение?! Върнете парите! Чавдар Георгиев днес казал: „Няма да ги върна на Бойко и на Дянков”. Не, дайте ги на болни, дайте ги на пенсионерите, господин Кутев, щом гинат по десет. Милиони и милиони сте взели. Върнете парите. Върнете парите – това е страшна мярка.

Или инвестициите в зелените енергии?! Затова се вдига цената на тока сега. Ветропарковете, соларните паркове даваха електроенергията Що за нахалство сега да излезете и да манипулирате цифрите?! И понеже аз съм възпитан, не искам да влизам в такъв спор, трябва да ви ги напомня пак.

бонуси са раздавани без министрите да знаят какви бонуси са раздавани. Вие на третата година научавате, че се раздават бонуси. Това също е интересно. Не сте знаели това първата година, не сте знаели това втората година

АСТА да не би да бъде приложена към държавната администрация и тези дни сте пуснали поръчка за 60 мил. лв. за софтуер от Министерския съвет. Голяма борба срещу пиратството пада. Без да сте въвели предишния софтуер, пускате поръчка за 60 милиона?!

днес. Преминаваме към отговорите на Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите. Първо ще отговори на въпрос от народния представител Георги Пирински относно процеси на така наречена скрита приватизация. Имате думата, господин Пирински. Благодаря Ви, госпожо председател. Госпожо председател, господин заместник министър председател, уважаеми колеги! Въпросът, който първоначално беше питане, зададох в началото на месец февруари – носи дата 2 февруари, февруари, гласи следното: „Уважаеми господин министър, На 25 януари тази година в печата бе публикувано интервю на председателя на Сметната палата, в което той изразява тревога поради продължаващи процеси на скрита приватизация, в резултат на която „изчезва” публична собственост – държавна и общинска. Като примери той посочи и случаите на апортиране на общинска собственост в смесени търговски дружества, които не отчитат финансов резултат, не отчисляват дивиденти, в резултат на което общинската собственост изчезва, губи се. Също така назова случая с „изчезналите язовири” – държавна собственост, в резултат на подобни операции, за които базата данни също е изчезнала.” В тази връзка въпросът ми беше: какви действия предприемате, господин министър, за пресичането на процесите на така наречена скрита приватизация? Какви проверки сте разпоредил за изнасяне на огласените случаи на такава приватизация и какви мерки сте предприел за търсене на отговорност от виновните лица и за възстановяване правата на държавата като собственик на незаконно присвоено имущество? Както разбирате, господин министър, датата на този въпрос е една седмица – шест дни преди трагедията в с. Бисер. Става дума за основна страна от задълженията на финансовия министър, а именно да пази публичните финансови интереси, съгласно Закона за държавната финансова инспекция – администрация, която е на Ваше пряко подчинение. Госпожа Цачева ми върна питането с аргумента, че тази дейност не се отнасяла до основна страна на Вашата дейност като министър. Аргументация, напълно измислена и изсмукана от пръстите, с единствената цел да не се развие питане, в което задаващият въпроса има право на последно отношение. Аз не се хващам за правилника, а наистина поставям към Вас отговора на въпроса: как ще започне да се възстановява яснотата, правото на собствеността на държавата и нейната защита върху възлови обекти на публична собственост? Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Пирински, решенията за приватизацията на общинската собственост се приемат от общинските съвети. Министърът на финансите няма правомощия в този процес. По отношение на държавните дружества, те подлежат на контрол в съответствие с Постановление на Министерския съвет от 2010 г. за за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавните предприятия и търговски дружества. Във връзка с отказ на Сметната палата да завери годишния финансов отчет на Министерството на земеделието и храните за 2010 г. вече съм разпоредил на 22 ноември 2011 г. на директора на Агенцията на Държавната финансова инспекция да извърши финансова инспекция на Министерството на земеделието и храните. Към настоящия момент проверката продължава. Очаквам тя да стане факт до края на месец април. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Господин министър,

средата на април?! Чудесно! В началото на своя отговор, позовавайки се на постановленията за правомощията за управление на държавната собственост, безспорно това е така. Аз отново бих се обърнал към Вас с предложението да приложите с цялата си сила правомощията си по Закона за Държавната финансова инспекция, тъй като каквито и да са обектите в крайна сметка това е проблемът – че незаприходяването на активи, които са държавна собственост, водят до изчезването на цели язовири, които попадат в режим на ползване, който е не само и изцяло в частен интерес, но и в пряка заплаха за живота на хората, както се видя. Така че тук не бива да има игра на норми, правомощия и така нататък, а много ясно и категорично заявена позиция на публичната власт, в случая на финансовия министър, каквато позиция Вие се стремите да заемате. Аз изцяло бих Ви насърчил в тази насока.

Държавна финансова инспекция след проверка за финансови злоупотреби в община Ружинци. Заповядайте, госпожо Станиславова. ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер, през месец февруари 2011 г. Общинският съвет на община Ружинци, област Видин, гласува и приема решение за отпускане на 30 хил. лв. като еднократни помощи за хората от общината. Раздаването на средствата започва в началото на септември в с. Дреновец от кмета на общината господин Венцислав Ванков, като следват още обиколки от негова страна и във всички по-големи села в общината. Обяснението му за целевото подпомагане е различно в населените места. Веднъж е заявявал, че това са вече гласуваните пари от общинския съвет 30 хил. лв., а в друг случай – че това са негови лични пари, с които подпомага хората и, разбира се, ако го преизберат на местните избори през октомври, той ще продължи с такъв вид помощи. На извънредно заседание на 17 септември 2011 г. е гласувано решение за отпускане на още 4 хил. лв., и те са раздадени, разбира се, по време на предизборната кампания. Интересен е критерият, по който са избирани хората, които да получават еднократните помощи. Също така е интересно, ако тези средства са гласувани още през месец февруари, защо се е чакало повече от 6 месеца, за да бъдат раздавани точно по време на предизборната кампания? Важен е фактът, че господин Ванков носи отговорността, тъй като със своя заповед е определил комисия, която да разглежда молбите на нуждаещите се хора. Важно е да се проследи как той ще понесе тази отговорност, след като са констатирани нарушения на закона. Наглостта на този кмет беше показана и в една централна емисия по новините. Това не му попречи да спечели изборите, въпреки злоупотребите си, които изобщо не се изчерпват с парите за явното купуване на гласове. Изобщо той е много социално ангажиран кмет, като се има предвид че е издигнат от най-социалната партия в България – БСП. Разбирайки за случая, аз подадох сигнал до повереното Ви министерство. Бе разпоредена проверка чрез Агенцията за държавна финансова инспекция, чиито инспектор констатира, че изразходването на средствата на бюджета за община Ружинци за еднократни помощи е неправомерно и в нарушение на чл. 21, ал. 1, т. 20 от Закона за местното самоуправление и местна администрация. Уважаеми господин министър, моят въпрос към Вас е: какви действия са предприети от Агенцията за държавна финансова инспекция, след като е установено нарушение на закона и как кметът на община Ружинци ще понесе отговорността си за неправомерното разходване на средствата от общинския бюджет? Господин Дянков, заповядайте. финансовата инспекция в община Ружинци приключи в края на месец октомври 2011 г. Резултатите показват, че за 9-месечието на 2011 г. от бюджета на общината са изразходвани общо 29 хил. лв. за обезщетение и помощи, при предвидени 30 хил. лв. за цялата 2011 г. Еднократните помощи са раздадени неоснователно на общо 1056 лица, като тяхното одобряване и изплащане е извършено без критерий и е документално необосновано. Във връзка с установените нарушения от страна на финансовата инспекция са предприети следните действия: 1. Директорът на АДФИ е дал указания на кмета на община Ружинци в срок до 15 февруари 2012 г. да възстанови в бюджета на общината всички нецелево изразходвани средства. В определения срок обаче средствата не са възстановени. С оглед на това съм разпоредил нова проверка в общината. в общината. 2. Заключенията на финансовата инспекция са изпратени на председателя на Общинския съвет на община Ружинци и на Окръжна прокуратура – град Видин, която обаче отказва да образува досъдебното производство. По този повод директорът на агенцията е депозирал жалба на 25 януари 2012 г. до Апелативна прокуратура – София. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин вицепремиер! Благодаря Ви за отговора, който доказа, че в България има достатъчно добро законодателство и добре подготвени експерти, които изпълняват контролните си функции относно действията и злоупотребите на местната власт. Сметката е много проста – парите, които са раздадени от господин Ванков за 1056 души, както Вие сам отговорихте, Вие сам отговорихте, а господин Ванков спечели изборите с 1118 гласа. Остават около 60 души, които най-вероятно са роднините на кандидата и са го подкрепили, без да им дава пари. Ето как господин Ванков спечели изборите в Ружинци раздаване на пари, наричано от кмета целево подпомагане. Обръщам се към хората от общината: не, това не е помощ, а ограбването Ви, защото Вашите пари са събрани от местни данъци и такси и са Ви връщани незаконно на ден по лъжичка, вместо наистина да бъдат използвани за инвестиция, която реално да подобри живота Ви. пари могат да бъдат използвани за узаконяване на водопровода на село Гюргич или за ремонт на физкултурния салон на училището в село Дреновец, за да могат децата Ви да спортуват. Ако средствата бяха похарчени за такива цели, щях да повярвам и аз, че този кмет наистина е загрижен за Вас –избирателите му.

Това, за което говоря днес, е само капка в морето за нарушенията на този кмет. От години се водят дела срещу него за финансови злоупотреби за над половин милион лева. Все още няма произнесена присъда. Да, този кмет има солидна подкрепа от БСП. Издигнат е от тази партия и бивш депутат от БСП е неговият защитник в съда. Изобщо партията си пази хората, особено ценните кметове, които знаят как да крадат. Има една култова фраза на министър-председателя Борисов, когато беше главен секретар на МВР: „Ние ги хващаме, Вие ги пускате”.

в момента има поне три актуални проблема в отношенията между гражданите и търговските банки. Единият от тях е за начина на определяне на лихвите по потребителските кредити. Да припомня – това е тема, която се обсъждаше при промените в Закона за потребителския кредит. Тогава аз предложих решение, което ГЕРБ отхвърли. Сега търсите подобно решение, за да може базовият лихвен процент да бъде променлива, но обективна икономическа величина. Другият проблем е за таксите, които гражданите дължат към бюджета, но плащат през банките. Третият проблем е за отношенията между държавните ведомства и банките, когато те управляват предоставените от тези ведомства пари. Моите въпроси са в тези две области. В момента има случаи, това всеки един може да го потвърди, когато гражданите заплащат десетки нормативно предвидени такси към бюджета. бюджета. В някои случаи става въпрос не просто за услуги, които те искат, а за изпълнение на задължения – да речем данъчни или за плащане на глоби, но по необходимост те трябва да превеждат тези средства през банките. По някой път ситуацията е парадоксална – задължението може да бъде на стойност под 1 лв., но за банковия превод те трябва да заплатят 2, 3 или 4 лв. Поставяше се въпросът, че трябва да бъдат изградени вероятно терминали в някои от случаите, където по-масово се изпълняват такива задължения, да се обсъди възможността самата държава да поеме подобен разход или да изисква някакви отстъпки от банките, защото това за тях също е един допълнителен ресурс, с който те разполагат, така че да се избегне принудителният характер на услугите. Мисля, Мисля, че въпросът е много актуален и искам да знам, господин министър: ще предприемете ли действия банковите преводи към бюджета да не се заплащат от българските граждани? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО Уважаеми господин председател, уважаеми народи представители! Уважаеми господин Стоилов,

Господин министър, когато зададох въпроса, практиката продължаваше да бъде такава. Ще проверя. Все пак искам да кажете дали от края на този месец, или от началото на другия, навсякъде, където се правят такива преводи, гражданите няма да заплащат такси и комисионни към банките.

да има възможност така да плати своето задължение към бюджета, за да не се налага да плаща допълнителни такси на търговските банки. Как ще бъдат уредени тези взаимоотношения между министерството и търговските банки е тема, която сега не искам допълнително да обсъждам, тъй като тук има възможности за взаимно договаряне и възможности за въвеждане на тези устройства и някои други начини. Нека все пак от тази трибуна най-официално да заявите от кой момент нататък няма да има никакви случаи, в които да се налага гражданите да заплащат такива такси. Благодаря.

такава клауза в Закона за ограничаване на плащанията в брой. Както споменах, отпреди десетина дни вече съществуват и са подписани договори между Министерството на финансите, БНБ – от една страна, и също над дузина търговски банки, с които Министерството на финансите всъщност ще заплаща минимална такса, за да може гражданите да не се обременяват със заплащането на банкови комисионни и такси. Кога ще бъде в сила това? В по-големите градове би трябвало да влезе в сила още до края на месец март. Ангажирам се, ако имам и допълнителен въпрос от Вас в началото на април, да докладвам точно в кои части на страната до каква степен това вече се е случило. В момента нямам такива детайли. Казах, че Вашият въпрос е отпреди 25 дни, за да подчертая, че дотогава наистина се търсеше решение. Поне договорно, то вече е

господин Янаки Стоилов към вицепремиера Дянков относно въвеждане на задължителни правила за избор на обслужваща банка от държавните ведомства. Заповядайте. Господин министър, Вашият отговор дава възможност на гражданите сами да се убедят в начина, по който ще се реализира поетият ангажимент. Нека те да знаят, че настъпва важна промяна, която трябва да бъде факт и дано той да стане по-бързо във всички общини на България и в населените места, където се извършват тези дейности. Следващият въпрос, който поставям, е за начина, по който държавата управлява своите пари през търговските банки, и затова, че според мен, е необходимо най-после да се въведат задължителни правила за обслужваща банка от държавните ведомства. Понякога може да се стори парадоксално, че за много по-малки като количество средства се обявяват обществени поръчки – правя тази аналогия, а средства, които са в размер на стотици хиляди, милиони левове, понякога или най-често, се предоставят от министерства, други държавни ведомства на избрани от тях търговски банки. Така продължава утвърдената практика ръководителите на тези ведомства, а тук добавям и търговски дружества с преобладаващо държавно участие, да избират без ясни и задължителни критерии банките, в които държат паричните средства на ръководените от тях организации. Така се създават условия, в които от неефективно управление на държавни и европейски средства, се достига до присвояване на такива средства. Вие трябва да сте информиран за този факт най-малкото от някои медии, и то данни, които не могат да бъдат подминати. Защото схемата е много ясна – на взаимните интереси между високопоставени лица от държавата и високопоставени лица от банките, които за сметка на намаляване на лихвите по тези средства, да си разпределят големи средства в лично облагане. Преди време казахте, че има някакви препоръчителни правила, но според мен е крайно време да се премине от препоръки към задължителни нормативни критерии. Затова господин министър, моят въпрос е: ще предложите ли Министерският съвет да приеме задължителни за държавните ведомства правила при избор на обслужващите ги банки? Благодаря Ви. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Стоилов, разработените през 2010 г. от Министерството на финансите насоки за прилагане на добри практики при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции засега имат препоръчителен характер, нещо което и Вие споменахте. Насоките имат за цел да създават предпоставки за по-ефективното управление на финансовите средства на търговските субекти, както и да се гарантира повече прозрачност. на финансите изиска от съответните министри, управляващи правата на държавата в търговските дружества, информация относно въвеждането и прилагането на насоките. Анализът на тази информация показа, че 130 от държавните предприятия и търговски дружества са с над 50% държавно участие, въвели са насоките и са предприели своите вътрешни правила, по които организират процедурите за избор на изпълнител за предоставяне на тези финансови услуги. В заключение на Вашия коментар ще добавя, че бих подкрепил промяна в действащото законодателство, която да въведе тези правила като задължителни критерии за държавните дружества и за предприятията при избор на обслужваща банка. Тук пояснявам, че действащото законодателство в момента дава право на управителните органи на тези държавни предприятия и търговски дружества за свободна преценка по начина, по който се управляват техните финансови средства и се извършва подбор на банката. С други думи нужна е законова промяна, за да може тези правила, които сега имат препоръчителен характер, да станат задължителни. Благодаря за вниманието. господин председател! Господин министър, за разлика от отговора на първия ми въпрос, този Ваш отговор ми прозвуча доста неутрално. Надявам се, не очаквате аз да напиша тези правила и да Ви ги предложа. Донякъде сигурно бих могъл да стигна до тези решения, но мисля, че това е задача на изпълнителната власт, защото това може да бъде направено със съответно постановление. Не е необходимо непременно да се тръгне с по-тежката законодателна процедура, защото става дума за държавни правила, за държавни ведомства и за държавни пари. Тоест Вие имате всички възможности, ангажирайки ресурсите на Министерството на финансите, да разработите критериите и да ги предложите на Министерския съвет, и той да ги приеме. Въпросът е дали наистина има такава реална воля, или е само едно добро намерение, което няма да доведе до последващи конкретни действия. Защото знаете, че от страна на Европейската комисия има предприети проучвания във връзка с различни сигнали. Днес не искам да споменавам никакви банки, защото мога да изредя поне няколко, които предизвикват много сериозни съмнения за начина, по който се управляват както държавните пари, така и за начина, по който ги получават, а бих казал, за някои от банките, и начина, по който управляват парите на своите вложители. Тъй като в някои случаи даже има озадачаващи факти на кражби на средства, на загуба на европейски средства, от гледна точка на натрупваните лихви. Мисля, че в това отношение Вие трябва да проведете разговори и с Управителния съвет на националната банка, да сигнализирате от своя страна министъра на вътрешните работи, защото от случаи на неефективност се достига и до случаи на големи злоупотреби и измами. Вие би трябвало да бъдете твърде чувствителен. Пак казвам, на този етап се въздържам от цитиране на каквито и да е банки с оглед и на стабилността. Но тази стабилност не е алиби, за да продължават практики, които са крайно порочни. Защото тези практики са върху средствата на българските граждани, управлявани от българската държава. Така че бих искал да чуя малко по-голяма определеност и ангажимент във възможността на Вашия отговор. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Заповядайте Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Стоилов! Може би наистина не бях достатъчно ясен, ще пробвам пак. Първо, насоките за прилагане на добрите практики при избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции вече ги има, в смисъл те са разписани,

130 от тези държавни предприятия и търговски дружества напълно са се съобразили с тези насоки, като са ги въвели в своите вътрешни правила, но както Вие казвате – това все още има препоръчителен характер. Оттук идва следващата стъпка: как те да имат задължителен характер? Аз се ангажирам от моя страна също да проверя как точно това да стане. Моите юристи са ми казали, че е необходима малка промяна в Търговския закон, защото, макар че това са дружества с предимно преимуществено държавно участие, по смисъла на Търговския закон те все пак попадат все пак попадат там. Следователно трябва да има някаква малка промяна в Търговския закон, пак казвам, ангажирам се да проверя. Надявам се, че и Вие ще проверите като добър юрист, за да видим дали е така. Ангажирам се тогава да вкарам такава поправка с Ваша помощ, разбира се, в парламента, ако е необходима, ако може да стане с подзаконов акт, също да го инициираме. Благодаря за вниманието. Госпожо председател, уважаеми колеги! Господин министър на финансите или господин вицепремиер, не знам точно по повод на този въпрос как да се обърна към Вас, тъй като след това ще обясня, че това не е въпрос за Вас и защо всъщност въпросът е отправен към Вас. След излизането на България от проекта „Бургас-Александруполис” руският министър на енергетиката Сергей Шматко заяви, че Русия ще ще изчисли разходите по проекта за строителството на петролопровода и ще ги предостави за погасяване от България. В отговор на тази претенция от руската страна, в края на 2011 г., министър-председателят господин Борисов заяви, цитирам: „Моите уважения към господин Шматко. Пожелавам му Весела Коледа и Честита Нова година. Един лев няма да вземат за „Бургас-Александруполис” – край на цитата. В началото на месец февруари тази година, говорителят на „Транснефт” Игор Демин цитирам от ИТАР-ТАСС и БТА съобщава, че България е погасила дълга си към руската страна за 4,7 млн. евро, във връзка с излизането от проекта „Бургас-Александруполис”. тази връзка Ви моля да ми отговорите: какви стъпки бяха предприети от Ваша страна, за да се защити максимално националния интерес при уточняване на сумата за погасяване? Поради какви причини променихте позицията си – имам предвид на правителството, изявление от министър-председателя? Защо след първоначалната правилна позиция, която ние от „Атака” подкрепяме, защото ние бяхме за това сумата наистина да не се плати, защото това защитаваше българския национален интерес, в крайна сметка сумата беше платена? Какво наложи промяната на тази позиция и други аспекти, господин вицепремиер, по въпроса, който остана твърде неизяснен, и след тези изявления на министър-председателя виждаме, че в крайна сметка парите бяха изплатени. Между другото, да Ви обясня преди да дадете отговора си – този въпрос два пъти го задавах като адресат – министър-председателят, който изцяло е замесен по този казус и в тази връзка, но госпожа председателя на Народното събрание ми върна въпроса, с указание въпросът да бъде отправен към Вас и по тази причина, просто по принуда,

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Шопов! Република България вече напълно изпълни задълженията си в съответствие с подписаното през 2008 г. през 2008 г. Акционерно споразумение по проекта „Бургас-Александруполис”. Страни в това споразумение са България и Гърция с по 24,5% дялово участие и Русия с 51% дялово участие. Основно задължение на акционерите в тази международна проектна компания е привеждането всяка година на така наречените дялови премийни вноски, размерът на всяка, от които се определя спрямо дяловото участие на акционерите. За 2008 г. премийната вноска на България е била в размер на 1 млн. 421 хил. евро и е платена през същата 2008 г. За 2009 г. премийната вноска е в размер на 4 млн. 876 хил. евро, а за 2010 г. е в размер на 1 млн. 323 хил. евро. И двете вноски са изплатени в началото на месец февруари 2012 г. Всъщност тази сума от близо 10 млн. лв. за 2009 г. е един от борчовете, който тройната коалиция остави на нас да плащаме, а те са сключили този договор. За 2011 г. премийната вноска на България е в размер на 171 500 евро и е платена в началото на 2012 г. Тук, забележете, при положение, че проектът е един и същ, 2012 г. – преди да се оттеглим от този проект, да платим над 20 пъти по-малко, отколкото в предишните години. По този начин всички дължими премийни вноски от 2008 г. до края на 2011 г., които са на обща стойност около 6 млн. 700 хил. евро, са платени от българската страна вече нищо не дължим по този проект, следователно имахме правната и договорна възможност да обявим нашето оттегляне. Защо се наложи да се платят тези предишни вноски? Защото иначе можеше да се окажем под ударите на арбитражно дело, на фона на което да загубим много повече, предвид на нашето желание да се оттеглим от този проект. Така че, за да няма допълнителни тежести на този и на бъдещи български бюджети, ние акуратно изплатихме всичко, договорено от 2008 до 2011 г. и оттук нататък наистина не дължим нито пени. Благодаря.

Госпожо председател, добре е, че поехте ръководството, защото имахме спор, спомняте си и по процедури по този въпрос, който Вие ми върнахте. Той беше отправен до министър-председателя, той трябваше да отговори на него, и аз разбирам неудобството на на господин Дянков да се чуди, може би, какво да ми отговори. Защото той ми отговори за минали правоотношения, за станали разплащания в историята на проекта, а конкретно тук въпросът беше за тези 4 млн. 700 хил. евро, които България, след оттеглянето, трябваше да изплати. Това е хронологията на случая. Тогава, когато руската страна поиска парите, нашият министър-председател, господин Дянков, като един приказен, балкански български юнак се изправи и каза: „Ние няма да платим!”. „Не, няма да платим!” така се казваше една пиеса от по-далечното минало, с което той събра овациите. Разбира се, той защити българския национален интерес, застана в центъра, пое отговорността по един достоен начин и всички ние харесахме тази негова позиция. Само че тихомълком какво стана – после България плати като поп, както казва българския народ. Вие нямате никаква вина, бяхте касичката, като човек, който държи държавната хазна, който е превел сумата, кой знае по каква сметка сте се чудили, по кое перо от бюджета – това си го знаете Вие, това е Ваш въпрос. въпрос. Тук трябваше да дойде господин Бойко Борисов, за да отговори точно какво промени тази позиция, защо той събра овациите, а после друг остави да събира срама – да отговаря за тези 4 млн. 700 хил. евро?

По тази причина, госпожо председател, за да скриете министър-председателя да отговаря и да не изпита това неудобство, Вие отправихте въпроса към господин който като един Матросов трябваше да застане тук на трибуната, на амбразурата на бункера, да отговаря за поредната изцепка на министър-председателя. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин може би пак да направя това разяснение, че договорът, подписан през 2008 г., е написан, разбира се, по доста добър начин от юристи и той не дава възможност на България без след това да си навлечем арбитражно дело и може би доста милиони като сметки в съда, да го прекъснем преди да сме изплатили това, което дължим до момента, в който Министерският съвет реши България да се оттегли от този проект. Затова всички суми, дължими преди решението на Министерския съвет, трябваше да се платят и ние ги платихме. Съжалявам, че предишното правителство не си ги плати, защото големите суми всъщност бяха при тях. Ние трябваше да ги платим, но договорът е такъв. Разплатихме се дотам, докъдето бяхме решили да се оттеглим. Оттук нататък вече България не дължи нищо по този проект. Аз смятам, че в крайна сметка това беше правилното решение, защото иначе тепърва щяхме да дължим още милиони, милиони евро за един икономически и, разбира се, екологически много необоснован проект. Благодаря за вниманието. Преминаваме към въпроса на народните представители Сергей Станишев и Ангел Найденов относно размера на изплатените възнаграждения за 2011 г. под формата на допълнителни бонуси или допълнително материално стимулиране на служителите от администрацията на изпълнителната власт. Господин Найденов, имате думата да развиете въпроса. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа народни представители! Най-после, след големи усилия и доста време, получаваме възможността да зададем от парламентарната трибуна въпроси на господин Дянков, които са предмет на обществено внимание и които стоят във фокуса на вниманието и на медиите от близо месец. Това са въпросите, свързани с това какъв е размерът на изплатените допълнителни възнаграждения без значение на формата – дали става дума за допълнително материално стимулиране, или за бонуси за 2011 г. в структурите на изпълнителната власт. Интересува ни каква е сумата, която общо е изплатена и какви суми са изплатени по различните министерства, разбира се, в Министерския съвет, по агенции, по комисии, по областни администрации? Уважаеми господин Дянков, държа да подчертая, че това не е махленско любопитство. Става дума за парите на хората, на данъкоплатците на страната и всички ние имаме право да знаем как се изразходват тези средства, как се изразходват до стотинка. Второ, става дума за пари, които, господин Дянков, са раздадени в администрацията при недостиг на средства в републиканския бюджет, при дефицит от близо милиард и половина, при намалени постъпления в републиканския бюджет, за пари, раздадени в условията на продължаваща криза, според Вашите думи. Затова искаме да знаем как, от една страна, вървят призивите хората да се съобразяват с тази криза, да затягат колани, а от друга страна, се оказва, че се раздават средства – сега ще разберем колко, в администрацията. Най-после, господин Дянков, става дума за една яснота, която може да бъде отправна точка, за да разберем каква е Вашата оценка, ако щете, за работата на цялата държавна администрация в структурите на изпълнителната власт. Да разберем по какви критерии се раздават тези пари, за какви резултати. Разбира се, не по-малко важно е на кого се дават тези средства. Силно се надявам, господин Дянков, че ще получим един удовлетворителен отговор не само за нас с господин Станишев, които задаваме въпроса, а за всички, които ни гледат и слушат. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: За отговор – вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Найденов, първо, обръщам внимание, че Вашият въпрос е отпреди десет дни – от 28 февруари 2012 г. Разгорялата се обществена полемика относно получаваните бонуси от служители в държавната администрация показва, че настоящият модел на заплащане е неефективен. В съществуващата нормативна уредба липсва ясен единен регламент за определяне на допълнителните възнаграждения на служителите, както и обвързаност на заплащането с постигнатите цели и резултати на отделните организации и особено с индивидуалния принос на служителите. Това обуслови необходимостта от провеждане на реформа, чрез която да се постигне по-голяма прозрачност и справедливост при заплащането на труда. По-съществената част от реформата ще бъде осъществена след приемането от Народното събрание и влизането в сила на внесения от Министерския съвет през месец ноември 2011 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител и свързаните с него закони и подзаконови нормативни актове. Важен акцент от предложените промени е премахването на допълнителното материално стимулиране от приходи от административни такси и глоби. То съществува вече шестнадесет през които се е доказало като лоша практика и неправилен стимул за мотивация на служителите. За целта ще бъдат отменени съответните разпоредби в петдесет и два различни закона. Така ще бъде преустановено разпределянето на прекалено високи суми за допълнително материално стимулиране на служителите, които се раздават като процент от основната заплата, независимо, както Вие споменахте, от отчитането и оценката на постигнатите резултати. Предлагаме нов модел, който урежда цялостно заплащане в държавната администрация. Той включва постоянна част в размер на не по-малко от 70 на сто и променлива част от 30 на сто от средствата за работната заплата. Чрез въвеждането на ограничение до 30 на сто в променливата част се избягва получаването на бонуси в прекалено големи размери – нещо, за което и Вие споменахте, а също така се създават механизми за обвързване на заплащането с постигнати резултати. Съответните допълнителни възнаграждения ще бъдат разпределяни по ясни правила въз основа на оценка на постигнатите резултати от структурните звена и съответните служители. Ако служителят не се е справил с работата и не е спомогнал за постигнатите цели, той няма да бъде поощрен въобще – нещо, което в момента тези петдесет и два закона не позволяват. Допълнителна мярка към новия модел е приетото решение в сряда от Министерския съвет за извършване на нормативни промени, които да ограничават съществуващите възможности за изплащане на възнаграждения от странични дейности, като участие в комитети, комисии, съвети, работни или експертни групи, управителни или контролни органи на фондове, сметки и други подобни. Ограниченията влязоха в сила незабавно за висшите политически длъжности – министри, заместник-министри, началници на кабинети, парламентарни секретари, областни управители и заместник областни управители.

Уважаеми господин Дянков, Вие сигурен ли сте, че отговаряте на моя въпрос? Защото аз попитах каква е сумата, раздадена през 2011 г. – общо, и какво е дадено по отделните структури на администрацията. Моят колега Александър Радославов казва, че Вие отговаряте на неговия въпрос: какви са аргументите за предлаганите промени в Закона за държавния служител? Аз не Ви питам какво ще направите, а питам: какво сте раздали за 2011 г.? Струва ми се, господин Дянков, че Вие се плашите от нещо. Кажете ми, господин Дянков, защо криете истината? Кое е толкова смущаващо и страшно в това да кажете каква е сумата, раздадена за 2011 г. в държавната администрация? Или Вие се страхувате, че ще стане ясно колко е дадено на администрацията, и то само на част от нея – на онази, която е послушна, която е работила за успеха на ГЕРБ в изборите, или че ще стане ясно с какво лицемерие се отнасяте към хората, на които казвате: „Стягайте коланите!”, а едновременно с това раздавате милиони? Аз ще Ви кажа: само от информацията, която сме получили тук, в Народното събрание, от по-малко от една трета от тези структури, личи – Вие сте раздали 19 милиона. Ако това бъде отнесено към всички структури, то означава, че сте раздали не по-малко от 40-50 млн. Само във Вашето министерство Вие признавате за 55 милиона. Като ги прибавим към тези 50, стават над 100 млн. лв. Кажете ми каква е общата сума, която сте раздали. Неслучайно казвам: това не са пари на ГЕРБ, това не са пари на Министерството на финансите, това са пари на хората. Искаме да знаем какво раздавате от парите на данъкоплатците. Какво толкова трудно и страшно има да получите информация от отделните ведомства, да я обобщите и да я съобщите на народните представители? Имам призив към всички, в това число, разбира се, към българските медии. Уважаеми дами и господа, на всяка една среща с представители на управляващото мнозинство и на правителството питайте каква е сумата, която е раздадена за 2011 г. на администрацията. Какви са изплатените суми на отделните ведомства? Убеден съм, че с общи усилия ще стигнем до този отговор, който ни е необходим. Не съм доволен от Вашия отговор, Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Кутев! Допълнителното материално стимулиране в голяма част от държавната администрация се регламентира от 52 специални закона – тези, които споменах. Четиридесет и един от тези 52 специални закона са направени по време на Вашето управление през 2005-2009 г. Целта е била ясна: по схемата 3:5:8 Вие да крадете държавата. Единственият правилен ход в момента за Вас е да подкрепите Закона за държавния служител. Благодаря за вниманието. Въпрос от народния представител Александър Радославов относно актуализация на нормативната уредба по отношение на средствата за допълнително материално стимулиране. Слушаме Ви, господин Радославов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер и министър на финансите, колеги! Действително така се получава по време, че моят въпрос вероятно ще

които вероятно ще породят допълнителни обяснения и виждания на министъра. Мисля, че всички ние в тази зала, а и не само в нея, сме наясно, че в една пазарна икономика трябва да бъде стимулирано количеството и качеството на труда на всеки един, включително и в държавната администрация, в зависимост от отговорностите, включително на висшите управленски кадри, като се започне от президента, министър-председателя, министрите и така нататък, включително и на народните представители. Мисля, че действително се налага сериозна промяна в начина на заплащане. Дейността, с която се е ангажирал министър Дянков, действително е много тежка. Тук десетилетия наред има една система, с която сме

държавните служители, но да са ясни критериите. Според мен, може би трябва да се остави за известен период от време добавката за прослужено време, докато заработи новата система. Не е ясно дали

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Радославов, първо, бих искал да Ви благодаря за конструктивните предложения по време на нашата дискусия и в и в комисиите, и в отделни разговори. Както Вие казахте, тази промяна наистина е закъсняла, отчитам го и като своя грешка като вицепремиер, отговарящ за административната реформа. Може би това

През 2009-2010 г. усилията на правителството бяха насочени към оптимизацията и преструктурирането на държавната администрация. Досега към края на месец февруари 2012 г. като резултат от тази оптимизация в централната администрация работят с близо 10 хил. души по-малко, отколкото в средата на 2009 г. През изминалата 2011 г. започнахме активна работа и по предложения за законови промени. Както знаете, от 21 февруари 2012 г. са вече в сила измененията в Закона за администрацията, които въвеждат ограничения на нарастването на числеността на администрацията – така наречения таван, компенсирани промени. Разграничават се функциите на политическите кабинети и на главните секретари, и въобще на администрацията. И нещо важно за днешния дебат: служителите в администрацията със Закона за администрацията са задължени да декларират възнагражденията, които са получили извън служебните си правоотношения, както и основанията за получаването на тези възнаграждения. Вчера тук, в Народното събрание, одобрихме на първо четене измененията в Закона за държавния служител – втория важен закон, както Вие казахте. В тази връзка, с промените в него се въвежда еднакъв статут на всички служители в администрацията. Тези, които досега са били по специални закони, вече стават държавни служители по общия закон, което според мен е най-големият плюс на тези промени. Така опростяваме нещата и ги правим много по-прозрачни. Усъвършенстваме системата за оценка на служителите, като акцентът ще бъде върху постигнатите резултати. Трето, може би най-важно, премахваме порочната практика да се раздават бонуси с пари от събрани такси и глоби. Пак казвам, закъснели сме с тази реформа. Аз, като заместник министър-председател, отговарящ за административната реформа, го отчитам като грешка. Всички предишни правителства обаче трябва да отчитат, че темата за реформата в държавната администрация е наболяла. Както не трябва да мачкаме държавните служители. Те работят в името на народа и помагат за осъществяването на всички тези политики, които всички ние с Вас, правителство, парламент строим.

Господин министър, за разлика от някои колеги, аз имам малко по-различно виждане. До 1989 г. имаше категоризация по министерства в зависимост от отговорностите. Една е отговорността в Министерството на финансите, което отговаря за държавния бюджет, друга е отговорността в някое ведомство, което няма такива отговорности. Там в зависимост от категориите за едни и същи длъжности имаше различни основни заплати. При положение, че сега премахваме това, трябва да има по-широка скала и по-високите основни заплати да бъдат пак за такива отговорни

надзор. Действително отговорността е обща. Ние като парламент носим обща отговорност и това е много сериозен въпрос. Да не се чувстват хората, които съвестно работят, едва ли не като престъпници, че са взели допълнително възнаграждение. Това е принципният въпрос. Аз лично, да Ви кажа честно, не виждам защо не се отговори на това, което и моят колега пледираше – за тези допълнителни средства, които са раздадени. Аз бих си помислил дали не трябва да направим това. Спорно е.

всички ние, предполагам, се съгласяваме, че би трябвало тези хора, които управляват на най-високо ниво, да се откажат в името на бедстващите стотици хиляди българи в тази криза. Но трябва

Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Радославов! Както вече споменах, с Вас имаме много сходни мнения относно наболялостта на този проблем и това, че трябва да гледаме напред и в най-скоро време със законовите промени в Закона за държавната администрация, който вече е факт, Закона за държавния служител, който е на вниманието на всички парламентарни групи и на всички депутати, и третият важен закон в тази редица, всъщност такъв закон досега не е имало – Законът за висшите държавни длъжности, по който ние работим и в най-скоро време ще представим на обществена дискусия, многократно да увеличим прозрачността в даването на материално стимулиране на държавните служители. Както Вие споменахте, държавните служители заслужават такова стимулиране, стига те добре да си вършат работата. Просто това трябва да е прозрачно, по ясни критерии. И това е нашата цел. Надявам се, че между първо и второ четене на Закона за държавния служител многократно ще го подобрим, така че всички да сме горди от него. На Вашия повторен въпрос – защо не отговорих на предишния въпрос, защото за мен това са дребни задявки. Всички знаем, в Закона за държавния бюджет явно е написано каква е сумата. Аз мога да кажа, че тя е многократно по-малка от сумата за предишните години в тройната коалиция. Вие тогава ще кажете: „Да, ама тогава икономиката беше по-добра.” Аз тогава ще кажа: „Защо не си разплатихте 4-те милиарда заеми, а ги оставихте на мен да ги плащам и на това правителство?” В смисъл това е доста неконструктивен диалог. Като ставах финансов министър тук един голям американски и сега действащ политик, като го попитах по какъв принцип той се води и аз да се водя, той ми каза следното изречение: „Трябва винаги да се бориш за това, за което си и да не губиш време за това, за което си против”. Аз съм за промяна в Закона за държавния служител, ясни правила и прозрачност. Благодаря. Уважаеми дами и господа народни представители, към вицепремиера Дянков има още два въпроса на народните представители Мартин Димитров и Антон Кутев, които ще бъдат развити и ще чуем отговора им след почивката. Тъй като утре е 10 март – Ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството, България отбелязва на този ден годишнината от спасяването на българските евреи и почитаме паметта на евреите Беломорска Тракия и Пирот, депортирани в нацистките лагери на смъртта през 1943 г. По този повод днес, в 11.00 ч., ще се състои възпоменателна церемония пред паметната плоча до Народното събрание. Нека, както всяка година, заедно се поклоним и поднесем цветя. Обявявам почивка до 11.30 ч.